Det er bl.a. kommentaren om karakterkrav for å komme inn på sykepleierutdanning og kommentaren om medikamentregning. Jeg synes eksemplet som min partifelle i komiteen trekker fram, er tydelig og sterkt, og at man kan bruke disse eksemplene for å ha karakterer på vei inn i utdanninger og inn i arbeidslivet om alle Det blir en rar rangering av enkeltutdanninger. Det blir en rar påstand om rekruttering og tilstrømming til enkeltutdanninger

Noe av det jeg husker fra lærerutdanningen selv, er bl.a. skikkethetsvurderingen. Det er en egen, krevende vurdering som handler om hvorvidt man er skikket til å stå som lærer i et klasserom, om man er skikket til å jobbe med barn og unge. Når man søker jobber, må man også levere politiattest for å vise at vandelen står i stil med yrket man skal inn i. Man kan ha toppkarakterer, men fortsatt ikke kvalifisere fordi man ikke er skikket, eller har en vandel som tilsier at barn og unge ikke er rett yrkesvei. Det finnes en rekke eksempler på hvorfor en enkelt karakter på vitnemålet ikke definerer en som person. å lese om alle de enkelteksemplene, de menneskene som nå faktisk får en mulighet til å fullføre sin drømmeutdanning, nemlig å jobbe med mennesker som enten sykepleier eller lærer, fordi man kan se på dispensasjon eller fjerne karakterkrav.

men det er fortsatt en utfordring å rekruttere til lærerutdanningene. Her ser vi også at det er en internasjonal trend. Nylig var utdanningskomiteen på besøk i Finland, og der pekte de på ulike sider av utviklingen over tid, f.eks. at vi har et mer individfokusert samfunn, og at skjerm og mobil tar en større del av tiden. Ellers har Venstre kommentert at det i ulike merknader er flertall

[14:11:14]: For Høyre er kva- litet og innhold alltid viktigst. Det gjelder i tilbudet til studentene, skoletilbudet til elevene og helsetilbudet til pasientene i hele landet, som alle i denne salen er så glad i. Derfor er det åpenbart for Høyre at vi må stille samme krav til alle som ønsker å bli lærer eller sykepleier, uavhengig av studiested. Vi mener alle pasienter skal kunne forvente å møte sykepleiere som har nødvendige regneferdigheter og god muntlig og skriftlig framstillingsevne, uavhengig av hvor i landet de bor, og hvilken sykepleier de møter. grunnskoler) 2024 siktsmessig løsning å fjerne nivåkravene til sykepleierstudiet. Likeledes er vi opptatt av at alle elever skal møte kvalifiserte lærere i klasserommet. Vi har en realfagskrise i Norge. Skal vi klare å rekruttere nok elever til realfagene i videregående skole og deretter til realfagsstudier i høyere utdanning, må vi lykkes med å pirre barns nysgjerrighet helt fra barnehage og 1. klasse. Da er det viktig at alle barn møter lærere med god matematikkforståelse, som kan bidra til å trekke matematikken inn i alle fag, bidra til økt tallforståelse og bedre regneferdigheter og til økt forståelse for matematikkens og fysikkens vesen og store plass i livet vårt. Det vil kreve mye av profesjonsutdanningene å legge til rette for at studenter med svakt utgangspunkt skal lykkes. Der snittet er lavt, vil det ha noe å si, ikke bare for hver enkelt student, men for hele studiemiljøet. Høyre frykter ikke bare a- og b-lag av sykepleiere og lærere. Vi frykter at Støre-regjeringens politikk vil føre til a- og binstitusjoner. Det er ingen tjent med. Høyre er opptatt av muligheter for alle. Mobilitet og karriereveier er viktig for alle. Unge som velger en utdanning i dag, må se utviklingsveier innenfor profesjonen eller fagområdet de velger, og de må se muligheter til å endre retning dersom det er riktig for den enkelte. Det er ingen grunn til at samfunnet skal ha lavere forventninger til elever og studenter som velger den yrkesfaglige retningen. Derfor har Høyre store forventninger til den varslede fagskolemeldingen.

Investering i kunnskap og kompetanse lønner seg alltid, og for Norge som nasjon vil det lønne seg å stille krav til dem som skal bli lærere og sykepleiere, og også til dem som skal undervise dem. Derfor er det heller ikke vår politikk å lempe på kravene til forskning eller å innføre en PPU-«light». Vi tror ikke på enkle løsninger i utdanningspolitikken, og vi mener at god utdanningspolitikk med samme krav i hele landet er god distriktspolitikk.

om at Fremskrittspartiet ved en inkurie ikke ble med i merknaden på side 9 i innstillingen, om førstelektor- og dosentstillinger. Her skulle vi egentlig ha vært med. Dette ble ved en inkurie ikke meldt inn, men med Fremskrittspartiets tilslutning hadde dette utgjort et flertall. Det er derfor viktig for meg å klargjøre vårt standpunkt

(A) [14:15:47]: I saksordførerens fra- vær holder jeg innlegget for ham. Lovendringene vi behandler her i dag, har en klar sammenheng med innføring av ny tilskuddsmodell for private grunnskoler. Der videreføres prinsippet om at tilskuddet til skoler som er godkjent etter privatskoleloven, skal være basert på utgiftene til den offentlige skolen. Privatskolene skal fortsatt motta den lovfestede tilskuddsandelen på 85 Endringene som nå foreslås, gjelder beregningene av tilskuddet. Det er en samlet komité som slår fast viktigheten av et finansieringssystem som sikrer alle elever en god skole, uavhengig av om det er en offentlig skole eller en skole godkjent gjennom privatskoleloven. Det er viktig at finansieringssystemet bidrar til rettferdighet og forutsigbarhet. Det er her rammene legges for trygg drift, faglige utviklingsmuligheter og forutsigbare vilkår. Det er en samlet komité som står bak tilrådingen. Jeg vil nå gå over til å redegjøre for Arbeiderpartiets standpunkt. Arbeiderpartiet er opptatt av at finansieringen av private skoler skal være god og rettferdig. I statsbudsjettet for 2024 fikk regjeringen på plass en ny finansieringsmodell for private grunnskoler. I den nye modellen foreslo regjeringen at praksisen der kombinerte skoler har mottatt smådriftstilskuddet to ganger, skulle endres. Mange private grunnskoler meldte tydelig fra om at de ikke ville klare en sånn reduksjon, og ba om dialog. Dette lyttet kunnskapsministeren og regjeringen til og inviterte skolene og organisasjonene til møte. grunnskoler) 3899 tert i en arbeidsgruppe som har jobbet fram nye endringer, og denne arbeidsgruppen la fram sin rapport i april. Dette er grunnlaget når regjeringen nå har fremmet endringer i systemet i revidert nasjonalbudsjett. Jeg er glad for at regjeringen og kunnskapsministeren har kommet skolene i møte, og at man sammen, gjennom dialog, har funnet nye løsninger. nye løsninger. Vi skal ha et rettferdig finansieringssystem som legger til rette for gode skoler for alle unger, uansett hvilken skole. Det er verdt å merke seg i denne saken, selv om den ikke har direkte tilknytning, at regjeringen også har presentert en løsning for Oslo by steinerskole og Kongshaug skole. Dette etterspurte komiteen i sine merknader til statsbudsjettet for inneværende år. Jeg er glad for at disse skolene også nå har fått sin løsning. Det er viktig å ha et system som gir forutsigbarhet og trygghet, og jeg er glad for at dialogen med organisasjonene har ført fram.

[14:18:58]: Landets fri- skoler, som venstresiden ynder å kalle privatskoler, er et svært verdifullt supplement til den offentlige skolen. pst. av elevene går i den offentlige skolen. Et lite mindretall på 5 pst. av elevene har imidlertid av ulike årsaker funnet et bedre undervisningstilbud hos friskoler. Dette tilbudet er viktig for de fem prosentene som bruker det, og det bidrar i tillegg til å løfte kvaliteten og valgmulighetene for den store majoriteten som bruker den offentlige skolen. Friskolene belaster de offentlige budsjettene med mindre enn de offentlige skolene, nærmere bestemt 85 pst. av hva en offentlig skoleplass koster. Regjeringens arbeid med ny tilskuddsmodell har skapt sterkt engasjement, for å si det pent. Da regjeringen varslet kutt på hele 515 mill. kr i friskolene, skapte det naturligvis usikkerhet, sinne og frustrasjon hos elever, lærere og foreldre på friskolene. Vi så et fantastisk sterkt engasjement med demonstrasjoner over hele landet og to demonstrasjoner her utenfor Stortinget, i tillegg til nær tusen høringsinnspill som gikk i rette med regjeringens kuttforslag. Alle friskoleorganisasjonene var tydelige på at det foreslåtte kuttet ville være dramatisk for flere av friskolene, og at det kunne føre til nedleggelse av både trinn og skoler. Utdanningsforbundet uttrykte i sitt høringsinnspill en klar bekymring for om de kombinerte barne- og ungdomsskolene ville være i stand til å oppfylle lovkravene i opplæringsloven og privatskoleloven, og hvilken potensiell reduksjon av antall lærere de foreslåtte kuttene ville innebære. I revidert nasjonalbudsjett varslet regjeringen tidligere denne måneden at de ville tilbakeføre mesteparten av det varslede kuttet. Det er bra at regjeringen snudde, men stor skade er allerede skjedd ved at regjeringen har skapt en stor usikkerhet om viljen til å finansiere friskolene. Og det blir litt spesielt at regjeringspartiene i innstillingen skryter av å ha sørget for 483 mill. kr mer til friskolene i revidert budsjett, uten å nevne at det er en reversering av et enda større kutt. har i to og et halvt år sett en regjering på ideologisk korstog, med skylapper for konsekvensene for mennesker og virksomheter. Når tusenvis av elever, lærere og foreldre tilknyttet friskolene har engasjert seg mot regjeringens raseringspolitikk, er det bra at regjeringen har snudd. Det er bra å lære av sine feil. Det er å håpe at regjeringen tar med seg denne lærdommen til andre områder hvor regjeringens ideologiske korstog er i ferd med å ødelegge velfungerende tilbud. Innenfor barnehager, barnevern og helse er det på tide at regjeringen får øynene opp for brukerne og avslutter sin kamp mot grupper av tjenestetilbydere. Behandlingen av friskolene har fra regjeringens side vært stykkevis og delt, hvor konsekvensene av forslagene ikke er redegjort for. Resultatet er usikkerhet i friskolene og vingling i regjeringen. Friskolene fortjener bedre enn dette.

Regje- ringens forslag om en ny tilskuddsmodell for private grunnskoler er et tema som har skapt betydelig debatt både innenfor og utenfor denne salen. Regjeringens forslag, som ble presentert i statsbudsjettet for 2024, introduserer en ny modell for tilskudd til private skoler. Dette var nødvendig ettersom den tidligere modellen hadde brutt sammen, og det var på høy tid med en ny løsning. Den nye tilskuddsmodellen er basert på prinsippet om at private skoler skal motta 85 pst. av gjennomsnittsutgiftene i offentlige skoler, mens de resterende 15 prosentene kan dekkes gjennom skolepenger. Senterpartiet har understreket viktigheten av en rettferdig finansieringsmodell som sikrer like vilkår for alle elever, uavhengig av om de går på offentlig eller privat skole. Dette innebærer at tilskuddene til private skoler må være basert på kostnadene for å drive offentlige skoler, og at private skoler må tilby en jevngod opplæring. opplæring. Det har vært en stor bekymring blant private skoler angående de foreslåtte endringene, spesielt når det gjelder kuttet i tilskudd til kombinerte barne- og ungdomsskoler. kuttet ble opprinnelig foreslått på bakgrunn av at tilskuddene til disse skolene ble ansett som for høye sammenlignet med utgiftene i kommunale skoler. Men som følge av forslaget kom det fram at det kuttet ville ramme svært skjevt,

Arbeidsgruppen, som har bestått av representanter fra både privatskolene og Kunnskapsdepartementet, har levert sin rapport. Selv om det fortsatt er uenigheter om faktagrunnlaget, har regjeringen varslet endringer i tilskuddsmodellen i revidert nasjonalbudsjett. Dette inkluderer en økning på 50,5 mill. kr for inneværende år og en full innfasing, som anslagsvis vil bety 483,8 mill. kr i 2029. Senterpartiet støtter en modell som gir forutsigbare og rettferdige rammer for private skoler, og vi mener at de foreslåtte endringene vil bidra til stabil drift, faglig utvikling og forutsigbare vilkår for disse skolene. Det er avgjørende at vi sikrer et utdanningssystem som gir alle elever like muligheter, og vi vil fortsette å arbeide for at tilskuddsmodellen skal reflektere dette. Hei

Gulati (FrP) [14:25:03]: De private sko- lene bidrar til økt mangfold, kvalitet og valgfrihet. Dette må vi bevare og forbedre, ikke rasere. legger stor vekt på å sikre forutsigbare og gode rammevilkår for privatskolene. Kuttene som ble vedtatt i inneværende års statsbudsjett, skapte stor bekymring i friskoler over hele landet. Jeg besøkte selv flere av disse skolene i høst, nesten samtlige steder ble jeg fortalt at dersom dette ble vedtatt, ville de måtte sparke lærere. Den realiteten som ble opplevd på bakken i disse skolene, stemte ikke med den begrunnelsen som ble gitt av regjeringen. Det er derfor bra at regjeringen trakk forslaget og sa de ville komme tilbake til Stortinget, men de private skolene lever fremdeles i usikkerhet. Friskoler er en god og viktig tradisjon i Norge. De færreste har råd til å betale 200 000 eller 250 000 kr i året for å sende sine barn på privatskoler, men det at vi har friskoler, offentlig subsidierte privatskoler, gjør at også vanlige folk kan velge et annet tilbud enn det offentlige dersom det trengs. Det kan være en annen type pedagogisk tilbud, det kan være spesialskoler innenfor realfag og idrett, det kan være skoler med et religiøst fundament,

Den kampen som vi har sett mot alt som ikke er offent lig, har gjenspeilet seg både innenfor barnehagesektoren og skolesektoren, og det mener vi er et uheldig fokus. Regjeringen valgte også å sette begrensninger for nye friskolers muligheter til å utvide tilbudet, noe som også er uheldig. Et eksempel som jeg har nevnt fra talerstolen før, og gjerne vil nevne igjen i dag, er Campus BLÅ i Brønnøysund, en friskole på Helgelandskysten, i et område med mye maritim næring, som, hvis jeg ikke husker feil, har hatt null frafall på fem år, og har langt flere søkere enn de har plasser, og hvor de fleste elevene får arbeid før de er ferdige på yrkesskolen. De ønsket å utvide med én klasse til, men fikk nei Vi er nødt til å gå bort fra å fokusere på hvem som driver skolene, og heller fokusere på å øke tilbudet og kvaliteten. [14:28:18]: Denne saken handler om at vi må sørge for at vi har en tilskuddsmodell til skolene våre som sikrer alle elever en god skole, uavhengig av om den er privat eller offentlig. Det kan være noe mer krevende enn det kan høres ut som. Derfor har det også vært gjort noen endringer fra regjeringens side etter de protester som kom etter at årets statsbudsjett ble lagt fram. Det er gledelig for SV at regjeringen har lyttet. Det synes som om det nå ligger på bordet en bedre og mer rettferdig og forutsigbar ordning, heller ikke denne tilskuddsmodellen er perfekt, og flere fortsatt uttrykker bekymring for skoler som dekker både barneog ungdomstrinnet. Det er derfor behov for et fortsatt samarbeid med partene, slik at man hele tiden vurderer konsekvensene av den til enhver tid gjeldende modell. For SV er det viktigste at våre barn får en skolegang basert på trygghet, læring og trivsel. Det er ikke avgjørende om skolen er offentlig eller privat – den finansieres jo for det meste av fellesskapets midler, uansett eier men det er avgjørende hva vi bruker fellesskapets midler til, og det er avgjørende at vi beholder en politisk og demokratisk styring av skolestrukturen i kommune og fylkeskommune. SV mener derfor at det er våre folkevalgte som vet hvilke lokale muligheter og utfordringer som finnes hos dem, og at det er der beslutningene må tas. Da må det være mulig å regulere også det private markedet, ellers vil dette selvstyret ha høyst begrenset mening. Det kan ikke være slik at kommunene ikke kan se helheten, men kun kan kutte i de kommunale skolene, mens pengene fortsatt overføres til de private. Det blir en skjevfordeling. Det betyr at vi på sikt får et dårligere offentlig skoletilbud, spesielt i distriktene våre.

[14:30:31]: Før be- handlingen av statsbudsjettet for 2024 ble det mobilisert fra friskoleorganisasjonene, som gjennomførte to store demonstrasjoner foran Stortinget. demonstrasjonene deltok elever, foreldre og ansatte fra skoler fra hele landet. Det var familier som ønsket en spesiell profil på utdanningen sin, og det var lærere som hadde sansen for en litt annen pedagogisk modell og heiet på et mangfold i skoletilbudet vårt. Det heier også Venstre på. Venstre på. Alle friskolelagene var krystallklare på at de foreslåtte kuttene for kombinerte skoler ville være dramatiske for flere av friskolene, og at det kunne føre til nedleggelse av både trinn og skoler. De aller fleste ungene våre går i det vi kaller fellesskolen, men det er noen som ønsker seg noe annet, og det må vi ha rom for. Da må vi sørge for at vi har ordninger som i praksis ikke struper de tilbudene som gjør det mulig å velge litt annerledes. Mange friskoler har vokst fram og er bygget stein på stein av ildsjeler. Brå endringer kan legge livsverk i grus, og det var det elever, foreldre og ansatte fra friskolene demonstrerte mot i fjor. Venstre mener derfor det var rett at regjeringen trakk forslaget og varslet at de ville komme tilbake til Stortinget. Vi merker oss at regjeringen i forslag til revidert nasjonalbudsjett fra 14. mai 2024 varslet at de ville kompensere de private grunnskolene for mesteparten av den varslede reduksjonen i tilskudd. Det er bra at regjeringen ikke gjennomførte de dramatiske kuttene som ble varslet da proposisjonen ble lagt fram, men det er likevel på sin plass å påpeke at regjeringen igjen gjør et svært dårlig håndverk overfor de private skolene, noe som igjen har skapt usikkerhet for elever, lærere og foreldre. selv om man her har snudd – går ut over tilliten og viljen hos de aktørene som gir oss variasjon i tilbudet. På vegne av Venstre vil jeg takke elevene, foreldrene og lærerne som reiste seg opp og ropte så høyt at regjeringen måtte høre på dem. Framover håper jeg at regjeringen heller starter i den andre enden, med dialog, for den usikkerheten som denne prosessen har skapt, er ingen tjent med.

[14:33:17]: I statsbud- sjettet for 2024 vedtok Stortinget ny finansieringsmodell for private grunnskoler, etter at den forrige ikke hadde fungert siden 2020. Proposisjonen som behandles i dag, følger opp Stortingets vedtak. Jeg er opptatt av at vi skal ha en god, rettferdig og forutsigbar finansiering av private skoler. Finansieringssystemet skal være mest mulig treffende og gi de private skolene et statstilskudd som tilsvarer 85 pst. av driftsutgiftene i offentlig skole, slik loven har fastsatt gjennom flere tiår. tiår. Vel halvparten av de private grunnskolene er kombinerte barne- og ungdomsskoler. En gjennomgang av tilskuddsmodellen har vist at de kombinerte skolene har fått utbetalt et smådriftstillegg to ganger, noe som ikke har vært i samsvar med intensjonene bak tilskuddsmodellen. I den nye modellen er praksisen der kombinerte skoler har mottatt smådriftstilskudd to ganger, endret. De private skolene sa høsten 2023 tydelig fra om at de ikke ville klare en sånn reduksjon i tilskuddet, og de ba om dialog. Jeg lyttet til skolene og inviterte derfor privatskoleorganisasjonene til et samarbeid. Gjennom en arbeidsgruppe hvor skolenes representanter har deltatt, har vi gått gjennom tilskuddet til private grunnskoler for å vurdere om andre deler av tilskuddet har vært for lavt. Dette arbeidet har vært en del av grunnlaget for regjeringens arbeid med forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2024. Proposisjonen Stortinget behandler i dag, følger opp vedtaket om ny finansieringsmodell, også at alle skoler mottar smådriftstilskuddet én gang. Samtidig foreslår regjeringen i revidert nasjonalbudsjett tiltak som kompenserer for store deler av budsjettkonsekvensene. Vi har foreslått å øke bevilgningen til private grunnskoler med 50,5 mill. kr i revidert nasjonalbudsjett for 2024. Forslaget innebærer at kombinerte skoler skal få ungdomsskolesats for alle sine elever,

I proposisjonen foreslår vi også å endre navnet på godkjenningsgrunnlaget for de private skolene som tilbyr særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede, til særskilt tilrettelagt opplæring for elever med dokumenterte behov. Formålet med dette forslaget er å finne et navn på godkjenningsgrunnlaget som i størst mulig grad reflekterer det tilbudet som gis av disse skolene, og som ikke bidrar til å sette en merkelapp på elevene.

Nå har heldigvis regjeringen gått tilbake på sitt tidligere forslag, etter massive protester fra elever, foreldre og lærere. Er statsråden enig i sin forgjengers omtale av kuttet som en nødvendig opprydning?

Kombinerte private grunnskoler skal kun kompenseres for smådriftsulemper én gang, noe som nå blir presisert i regelverket, vi ser at utslagene ble store for enkeltskoler, foreslår vi i revidert nasjonalbudsjett å justere endringen i tilskuddsmodellen og innføre et særtilskudd rettet mot kombinerte skoler. Det er ingen skam å snu, men samtidig er det også en fordel om snuoperasjonen kommer før det er gjort for stor skade. Mitt andre spørsmål er om statsråden vil ta initiativ til å endre regjeringens politikk overfor private barnehager, private barnevernsinstitusjoner og private tilbud og helsetjenester, slik at våre innbyggere kan få best mulig tjenester og en best mulig bruk av våre skattekroner, i stedet for å stemple enkelte tilbydere som uønsket av ideologiske grunner.

friskoler. Jeg lurer derfor på om statsråden også vil se på andre deler av de restriksjonene som er påført friskolene av hennes forgjenger, deriblant at man

[14:39:31]: Det er bra at vi har uli- ke aktører som driver skole. Det er vi enige om. At vi skal ha gode skoler som gir verdifulle pedagogiske alternativer til den offentlige, er veldig bra, men vi trenger en sterk offentlig skole som ligger i bunnen. Det er helt grunnleggende, og det må vi hegne om. Det er imidlertid krevende for kommuner og fylkeskommuner som ønsker å se helheten i sin skolestruktur, når de private ikke inngår i planverket på lik linje med den offentlige skolen.

Når det gjelder det forslaget som er fremmet av SV og Rødt, er det sånn at godkjenningsordningen for private skoler er nasjonal, i motsetning til på barnehagefeltet, hvor den enkelte kommune er godkjenningsmyndighet. En privat skole skal etter loven ikke få godkjenning dersom etableringen vil medføre negative konsekvenser for det offentlige skoletilbudet. Vertskommunen og vertsfylket har rett til å uttale seg før vedtak fattes, og etter en lovendring som kom høsten 2023, skal det legges vesentlig vekt på vertskommunens og vertsfylkets uttalelse i vurderingen av om skolen skal godkjennes. Forslaget som er presentert, vil kreve grundige utredninger og mulig omlegging av hele godkjenningsordningen. Det reiser prinsipielle spørsmål og er ikke forenlig med privatskolelovens godkjenningsordning og formålsbestemmelse.

og forbudet mot annen virksomhet m.m.)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

Gang på gang er det blitt slått fast i denne salen at vi trenger gode barnehager. Barna våre trenger trygge og gode læringsmiljøer hvor de får støtte til å utvikle seg, rom for lek, hjelp til å danne vennskap og mulighet til undring. De ansatte trenger gode dager med nok kollegaer på jobb og tid til å utføre jobben, og foreldrene trenger trygghet for at barna deres har det bra. Sektoren trenger forutsigbarhet. Samfunnet trenger barnehage, og samfunnet trenger åpenhet og kontroll med sektoren, og da særlig med de private barnehagene. Enorme summer fra fellesskapets pengesekk har forsvunnet ut av fellesskapet og inn på noen få eieres private kontoer. For å få oversikt og kontroll i sektoren innførte Stortinget kravet om selvstendig rettssubjekt, men som varslet ved behandlingen av denne loven ville det føre til økonomiske belastninger, særlig for enkeltstående, små ideelle barnehager uten de store konsernene i ryggen. Det var ikke dem som ropte høyest, det var det konsernbarnehagene som gjorde – de som faktisk også kanskje hadde råd til omleggingen – men det er altså de små ideelle som rammes. Hvis vi mener alvor med at vi ønsker mangfold og valgfrihet innenfor barnehagesektoren, må vi sørge for at de små ideelle barnehagene overlever. For oss er det åpenbart at det mest hensiktsmessige er å legge til grunn en juridisk definisjon av hva en ideell barnehage er, og så regulere rammevilkårene rundt ideelle barnehager slik at kommunen har insentiver til å satse på gode, langsiktige samarbeidsavtaler med disse, til beste for alle parter. Ved å ha en definisjon på ideelle ville det også være mulig å sørge for regulering og kontroll av de store konsernbarnehagene, samtidig som vi skjermet de ideelle barnehagene for de uheldige økonomiske konsekvensene av innføring av selvstendig rettssubjekt. Derfor har Rødt, sammen med SV, foreslått nettopp det

[14:44:51]: Stortinget vedtok i juni 2022 flere endringer i barnehageloven. Den viktigste var kanskje innføring av kravet om at hver barnehage som hovedregel skulle være et selvstendig rettssubjekt. Regelen er viktig for å sikre innsyn i hvordan de private barnehagene bruker tilskudd og foreldrebetaling. Det gir gjennomsiktighet. Det gir også tillit, og det gjør at vi kan stole på at pengene går til det de skal. Noen ganger er det imidlertid nødvendig med unntak for særtilfeller. I proposisjonen foreslår regjeringen at kravet om at hver barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt, ikke skal gjelde for åpne barnehager. Det foreslås også at departementet i hjemmel kan gi unntak der det er særlig vektige grunner for det. Det er viktig å påpeke at denne unntakshjemmelen er snever. Med denne proposisjonen får vi også en løsning for barnehager eid av norske sokn. De har vært i en særstilling, og derfor har det vært viktig å kunne finne unntak for dem. God kvalitet og et likeverdig barnehagetilbud er avgjørende for å sikre gode oppvekstsvilkår og trygghet for ungene og familiene. Gode og forutsigbare rammebetingelser for drift av barnehager er avgjørende for å sikre et godt tilbud over tid. Et gjennomsiktig system gir legitimitet til hva vi bruker skattepengene våre på. Å organisere barnehager som selvstendige rettssubjekt er derfor et viktig tiltak, men samtidig er det noen ganger nødvendig å gjøre unntak, og det rydder vi opp i nå. i nå. For Arbeiderpartiet er det uansett viktig at uavhengig av om ungene går i en privat eller offentlig barnehage, skal det være en barnehage av høy kvalitet. Det skal være en barnehagepris som foreldrene har råd til å betale. Vi skal sørge for gode rammer, sånn at disse kan få utvikle seg over tid. over tid. Til denne saken er det også fremmet et løst forslag. Det kommer ikke Arbeiderpartiet til å stemme for. Med disse forslagene liggende på bordet uten en definisjon av hva en ideell barnehage er, vil det er, vil det kunne ha uheldige konsekvenser for hva det vil si for både gjennomsiktigheten, transparensen og oversikten over pengestrømmene. Derfor kommer vi til å avvente den helhetlige gjennomgangen av barnehagesystemet, og jeg ser fram til at vi skal få det på plass.

[14:47:50]: Barnehage er tid- lig innsats. Det å gi alle barn muligheten til å lære og utvikle seg i trygge rammer med kompetente ansatte er den tryggeste investeringen vi kan gjøre. Høyre mener det viktigste er at vi har et mangfold av gode barnehager. Det inkluderer ideelle, kommunale og private barnehager. Det må stilles strenge kvalitetskrav, føres økonomisk tilsyn og sikres at det blir lettere å drive mindre, enkeltstående barnehager. For oss er ikke det viktigste hvem som leverer tjenestene, men at kvaliteten er god, at foreldrenes valgfrihet sikres, og at barnehagene likebehandles. Samtidig mener vi det er viktig med åpenhet om økonomi og eierskap, i tillegg til god kvalitet og gode arbeids- og lønnsvilkår for ansatte. Høyre mener at organisering gjennom regnskapsmessig skille kunne sikret den nødvendige åpenheten i sektoren, uten at det ville pålegge barnehagene de samme kostnadene som selvstendig rettssubjekt, men vi tar ingen omkamp på det nå. Vi er tydelige på at forskriften bør åpne for en større fleksibilitet for hvem som kan omfattes av unntaket, og at store økonomiske konsekvenser som går ut over barnehagetilbudet, bør gi mulighet for unntak. Den foreslåtte unntaksbestemmelsen er for snever, og den er egnet til å skape mer forvirring enn oppklaring. Det er vanskelig å finne tilfeller der organisering som selvstendig rettssubjekt gir et dårligere barnehagetilbud uten at det skyldes økonomiske forhold. Studentsamskipnadsbarnehagene er et utdanningspolitisk virkemiddel som spiller en helt sentral rolle i å sikre studenter med barn muligheten til å studere på heltid. Studentsamskipnadene har et særlig formål, og barnehagene er en viktig del av deres tilbud til studentene. Mulige konsekvenser av organisering som selvstendig rettssubjekt er bortfall av barnehagedrift og færre barnehageplasser. Det er et svært godt eksempel på at regjeringens unntaksbestemmelse er for snever. Høyre fremmer derfor sammen med Fremskrittspartiet og Venstre et forslag som vil bidra til en romsligere formulering i lovteksten, noe som vil bidra til at flere ideelle barnehager kan få unntak fra kravet om selvstendig rettssubjekt, og derfor bruke pengene på kvalitet og innhold i tilbudet til barna. Høyre håper på bred støtte til det løse forslaget fra Venstre og Høyre, som ber regjeringen sikre at unntak fra krav om selvstendig rettssubjekt ivaretar de særskilte tilfellene hvor kravet kan bidra til å svekke et barnehagetilbud. Det er ugreit at Støre-regjeringen med viten og vilje struper ideelle barnehager og derigjennom rammer barn og familier. Jeg tar opp forslagene Høyre er med på.

[14:50:54]: I dag står vi overfor endringer i barnehageloven knyttet til unntak fra kravet om selvstendig rettssubjekt og forbudet mot annen virksomhet. Dette er et viktig tema for å sikre at barnehagene våre kan tilby et kvalitetsmessig og trygt miljø for våre barn. Regjeringen har lagt fram et forslag som tar sikte på å gi barnehagene bedre rammebetingelser. Forslaget inkluderer unntak fra kravet om selvstendig rettssubjekt for åpne barnehager og gir departementet mulighet til å gi forskrifter om unntak i særlige tilfeller. Dette er viktig for å sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetaling går direkte til barnehagetilbudet og ikke til andre formål. Senterpartiet mener det er essensielt at vi arbeider for å skape en barnehagesektor som er transparent og underlagt tilstrekkelig kontroll. Vi støtter derfor regjeringens forslag om å lovfeste en hjemmel for forskrifter om unntak fra kravet om selvstendig rettssubjekt i spesielle tilfeller. Dette vil kunne bidra til å ivareta barnehagetilbudet i situasjoner hvor kravet om selvstendig rettssubjekt kan være uhensiktsmessig eller svekke tilbudet. Det er viktig å merke seg at Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre har påpekt betydningen av et mangfold av barnehager, inkludert ideelle, kommunale og private aktører. De understreker behovet for for strenge kvalitetskrav, økonomisk tilsyn og god åpenhet om økonomi og eierskap. Selv om vi deler mange av disse målene, mener vi at kravet om selvstendig rettssubjekt er en nødvendighet for å sikre den åpenheten og kvaliteten som sektoren trenger. I sum er vi opptatt av at lovendringene vi vedtar i dag, skal bidra til en barnehagesektor som er både robust og fleksibel, hvor ressursene blir brukt på best mulig måte til barnas beste, og kan sikre at framtidens barnehager gir våre barn den beste starten på livet. Så må jeg nevne at det løse forslaget som er kommet, stemmer heller ikke Senterpartiet for. Ingen bør være overrasket over at kravet om selvstendig rettssubjekt har ført til stor ressursbruk i barnehagene. Allerede før innføringen advarte både vi og mange andre om at dette ville bety millioner av kroner

heller ikke det eneste kravet som regjeringen har innført som har rammet de ikke-kommersielle eller enkeltstående barnehagene. Også alle de andre kravene regjeringen har innført, deriblant kutt i pensjonstilskudd og andre innstramminger, har i stor grad gått ut over andre enn de kommersielle, eller barnehagekjedene. Mange ideelle barnehager, foreldredrevne barnehager, enkeltstående barnehager der ute, sliter med å holde driften gående og vurderer å kaste inn håndkleet, eller har kastet inn håndkleet, som følge av regjeringens politikk og innstramminger de siste årene. Det er faktisk ofte de enkeltstående, de frittstående, barnehagene som sliter mest med å overleve som følge av disse kuttene, fordi de ikke har annet å lene seg på enn den lille egenkapitalen de måtte ha ha opparbeidet seg. Så dette bør være en oppvåkning for regjeringspartiene om at de innstrammingene, kuttene og kravene man har kommet med, i stor grad rammer nettopp de ideelle, de foreldredrevne eller de enkeltstående barnehagene – disse man her prøver å holde holde utenfor med denne unntaksregelen. Fremskrittspartiet mente da dette kravet ble innført, at man kunne oppnå

vil ta opp Fremskrittspartiets forslag om å fjerne regelen om krav om selvstendig rettssubjekt i sin helhet. Vi mente det var feil å innføre dette, og at man kunne ha oppnådd de samme gode ønskene gjennom krav om regnskapsmessig skille.

Da må vi ha et lovverk og en praksis som sørger for at det er det som faktisk skjer, samtidig som vi sørger for at alle ideelle og lokale barnehager klarer å drifte, med de begrensede midler de har til administrasjon og rapportering. Vi har alle en interesse av åpenhet og kontroll også i den private delen av barnehagesektoren, men når innføringen av selvstendig rettssubjekt blir en belastning, spesielt for de små enkeltstående og ideelle barnehagene, må vi også ta høyde for det. Det er noe som tas opp i denne saken, og som jeg regner med følges nøye med på også videre fra statsrådens side. statsrådens side. Når disse diskusjonene kommer opp politisk, vil det alltid bli et behov for å skille mellom de ideelle barnehagene, som ikke tar ut profitt, der man sørger for at alle midler som går til barnehagen, går nettopp til å følge opp barna på best mulig måte, opp barna på best mulig måte, og store barnehagekonsern, som driver med mye mer enn barnehagedrift, og som tar ut profitt opptjent av fellesskapets midler og av foreldrenes betaling. I en del tilfeller blir disse midlene også tatt ut av landet. Som Rødt er SV derfor i denne saken opptatt av at vi trenger en definisjon av begrepet ideelle barnehager, og i forlengelsen av det selvsagt de plikter og rettigheter som er knyttet til håndheving av en sånn definisjon. Vi må sørge for at ideelle barnehager skjermes for uheldige økonomiske konsekvenser, samtidig som vi sørger for at de store aktørene underlegges tilstrekkelig tilsyn, kontroll og regulering. regulering. Bakteppet er at vi har latt denne bransjen vokse opp næret av offentlige midler; det er et marked som har lykkes med å skape butikk av et velferdsgode som barnehage er og skal være. Det er derfor bra at regjeringen tar noen grep. grep. Samtidig trenger vi fortsatt å tydeliggjøre hvilke aktører vi ønsker i det norske velferdssamfunnet, og hvilke aktører vi overhodet ikke ønsker. Hvem tilfører oss noe, og hvem trekker noe ut? For å kunne gjøre det er vi helt avhengige av å få på plass en definisjon og en felles forståelse av begrepet ideelle barnehager. Jeg håper det er flere som ser behovet for det, og at vi kan jobbe i fellesskap med dette inn mot en ny barnehagelov, sånn at vi får regulert dette markedet en gang for alle, og sørge for at de midlene som tas ut av fellesskapet, ut av kassen vår, faktisk går til å drive gode barnehager – både for barna våre, for de ansatte og for foreldrene, som må kunne stole på at de sender barna i en trygg og god barnehage, men også en godt drevet barnehage som er i tråd med samfunnets interesser. Jeg har forstått at Rødt har tatt opp de forslag SV er en del av, men jeg vil avklare at SV heller ikke støtter det løse forslaget fra Venstre i denne saken.

Venstre me- ner alltid at det viktigste for ungene er at vi har et mangfoldig og godt barnehagetilbud. Det inkluderer ideelle, kommunale og private barnehager. Venstre er opptatt av at det må stilles strenge kvalitetskrav og føres økonomisk tilsyn, og å sikre at det blir lettere å drive mindre, enkeltstående barnehager. Det viktigste, mener Venstre, er at kvaliteten er god, ikke hvem som leverer tjenesten, men at foreldrenes valgfrihet sikres, og at barnehagene likebehandles. Det er viktig med åpenhet om økonomi og eierskap samt god kvalitet og gode arbeids- og lønnsvilkår for ansatte. jeg vise til det som er tatt opp her flere ganger tidligere. Regjeringen Solberg foreslo at dette løses med et regnskapsmessig skille mellom enheter, slik at man sikrer nødvendig åpenhet om pengebruk. I behandlingen av saken på Stortinget skriver komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet at regjeringen foreslår å lovfeste en hjemmel for at departementet kan gi forskrift om unntak i særlige tilfeller fra kravet om selvstendig rettssubjekt. Venstre har, i likhet med flere andre partier, ønsket at det skal åpnes for flere unntak. Det er fordi vi mener at ulempene er store, og at reglene bommer på formålet.

får konsekvenser for mange viktige leverandører av gode barnehagetilbud til familier og barn i hele landet vårt. Barnehager som har bedt om å få søke ny godkjenning når det gjelder krav til samlet barnehageanlegg, venter nå på utfallet av unntaksbestemmelsene. Flere ideelle barnehager, foreldreeide barnehager og andre barnehager er bekymret for at de ikke får unntak i regjeringens forslag. De varsler at de er bekymret for at de må legge ned driften som en konsekvens av kravene om at de må splitte opp sine barnehager, virksomhet m.m.) praksis driver som én barnehage med kort gåavstand mellom avdelingene. Ulempene for barn og personalgruppe og merkostnadene til advokater for eierne blir så store at de ikke lenger vil ønske å fortsette driften.

Den foreslåtte unntaksbestemmelsen er for snever, og det er egnet til å skape forvirring heller enn oppklaring. Det er vårt primærstandpunkt. Venstre har i dag lagt inn et løst forslag som er i tråd med merknaden fra regjeringspartiene,

[15:02:38]: I juni 2022 vedtok Stortinget at hver private barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt som ikke skal drive eller eie annen virksomhet. Reglene gir et klart økonomisk og juridisk skille mellom barnehagene, og de må levere regnskap i tråd med regnskapsloven. Årlig får de private barnehagene om lag 25 mrd. kr i offentlige tilskudd og om lag 4 mrd. kr i foreldrebetaling. Det er derfor bra at vi har fått et regelverk som sikrer innsyn i bruken av tilskudd og foreldrebetaling, og som gjør det mulig å ha et godt økonomisk tilsyn med private barnehager. Det bidrar til at midlene kommer ungene i barnehagen til gode. Samtidig viser erfaringen med reglene at det er behov for noen endringer når det gjelder unntaket fra kravet. Jeg foreslår at kravet om selvstendig rettssubjekt ikke skal gjelde for åpne barnehager. I dag er det bare enkeltstående åpne barnehager som er unntatt. For små åpne barnehager kan det være krevende å oppfylle dette kravet, selv om de er i en kjede. Jeg foreslår også å lovfeste at departementet kan gi forskrift om unntak i særlige tilfeller. Et særlig tilfelle kan være der det er umulig eller svært vanskelig å organisere en barnehage som et selvstendig rettssubjekt. Jeg mener at barnehager drevet av Den norske kirke er et særlig tilfelle og vil derfor gi unntak for disse barnehagene i en forskrift. Jeg foreslår videre å lovfeste hvilke krav som gjelder for private barnehager som driver uten kommunalt tilskudd. Reglene om bruk av tilskudd og foreldrebetaling skal ikke gjelde for slike barnehager. Dessuten foreslår jeg å beholde kravene til innhold og kvalitet i barnehagetilbudet, og maksimalprisen skal gjelde.

I innstillingen skriver regjeringspartiene at unntaket er ment å ivareta de særskilte tilfellene hvor kravet om selvstendig rettssubjekt kan bidra til å svekke et barnehagetilbud. Betyr dette at Støre-regjeringen mener at et dårligere barnehagetilbud som skyldes økonomiske forhold, kan defineres som et særlig tilfelle? Kravet om selvstendig rettssubjekt er begrunnet i behovet for transparens og innsyn i de private barnehagenes økonomi. Denne begrunnelsen er relevant for alle barnehager, og forskriftshjemmelen bør derfor være snever. Et særlig tilfelle kan være der det praktisk eller rettslig sett er umulig eller svært vanskelig å organisere en barnehage som et selvstendig rettssubjekt. Det kan f.eks. være tilfeller der barnehagetilbudet må legges ned fordi det foreligger rettslige begrensninger som gjør det svært krevende med en slik organisering. Økonomiske hensyn eller utfordringer som er felles for mange av de private barnehagene, skal ikke gi grunnlag for at det foreligger et særlig tilfelle. Det vil derfor ikke være tilstrekkelig at overgangen til selvstendig rettssubjekt medfører høye engangsutgifter, eller at regnskapskravene som følger med det nye rettssubjektet, gjør det dyrere å drive barnehage. Da forstår jeg det sånn at selv om en ideell barnehage ikke klarer å opprettholde kvalitet i tilbudet eller opprettholde driften, er ikke det nok til at det er et særlig tilfelle. Samskipnadenes studentbarnehager eksisterer for å tilby en barnehagetjeneste tilpasset studenters livssituasjon under studietiden. Ved ikke å gi samskipnadsbarnehagene unntak gjør Støre-regjeringen det vanskeligere for samskipnadene å tilby studenter et spesialtilpasset barnehagetilbud. Studentbarnehagene har et todelt mandat etter både barnehageloven og samskipnadsloven. Da blir mitt spørsmål: Hvorfor ønsker statsråden å gjøre det vanskeligere for samskipnadsbarnehagene? Særskilte økonomiske grunner kan være grunnlag. I proposisjonen er det vurdert om det bør lovfestes et generelt unntak for studentsamskipnadenes barnehager, men vi foreslår ingen unntak basert på eierform. Det er behov for å ha et regelverk som legger til rette for å kontrollere bruken av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i alle typer barnehager, og i høringen av nye regler om styring og finansiering av barnehagesektoren har vi foreslått en forskriftsendring som gjør at studentsamskipnadenes barnehager kan drive visse typer studentvelferdstjenester som tilleggsvirksomhet.

Spennet i privat sektor er selvfølgelig stort. Da er det veldig viktig for SV at vi faktisk jobber med de aktørene vi ikke ønsker at skal ødelegge nettopp for fellesskapets barnehagesatsinger. I det landskapet trenger vi en definisjon vi faktisk legger i ideelle barnehager. Det har vært oppe tidligere i dag. Hvordan vil statsråden jobbe videre med at vi faktisk får det på plass, så vi kan gå videre i den diskusjonen på et tidspunkt? [15:08:48]: Vi er opp- tatt av dette, og vi sendte forslag til en definisjon av hva som er en ideell barnehage, på høring i november i 2023. I tillegg leverte avkommersialiseringsutvalget sin NOU med forslag til definisjon av ideelle velferdsaktører 1. februar i år. Departementet jobber nå med oppfølgingen av høringen, og vi tar sikte på å fremme en lovproposisjon for Stortinget i 2025. Hege Bae Nyholt

For reelle ideelle og enkeltstående barnehager som bruker alle sine tilskuddspenger på barna og de ansatte, og som ikke har et stort konsern i ryggen, blir det et stort innhogg i budsjettet. Har statsråden forståelse for at dette er et problem for små, enkeltstående ideelle barnehager? det er viktig å ha et regelverk som legger til rette for å kontrollere bruken av offentlige tilskudd i alle typer barnehager. Det er det aller viktigste for oss. Det kan jo være unntak, som gjør at disse faller inn under unntaksbestemmelsen i forslaget, og da må man vurdere det rent konkret, men pengene skal gå til ungene, og det er det aller viktigste. Det er vel ingen tvil i denne sal eller i Norges land om at Rødt mener at penger bevilget til barnehager skal gå til private eieres private kontoer, men at det skal gå til å sikre nok rutsjebaner, at det skal gå til å sikre nok ansatte, og at det skal gå til ungene. Der deler vi fullt ut både den politiske intensjonen og målet. Likevel er det sånn at selvstendige rettssubjekt har rammet skjevt, som vi på mange måter visste at det kom til å gjøre. Mitt spørsmål til statsråden er: Ville det ikke være mer fornuftig å legge en ideell forståelse til grunn, og at de som da faller inn under det, skal slippe å måtte ta penger bort fra rutsjebaner og vikarbudsjett for å måtte ad ministrere selvstendige rettssubjekt, all den tid vi da ville være trygge på at pengene ikke forsvinner ut til eierne? Vi mener at det er viktig å ha et regelverk som legger til rette for å kontrollere bruken av offentlige tilskudd i alle typer barnehager. Det er med på å sikre legitimiteten, det er med på å sikre åpenhet i hele sektoren. Så er det verdt å merke seg at mange av de ideelle barnehagene er enkeltstående barnehager og var derfor allerede egne rettssubjekt da kravet ble innført. Vi har foreslått andre tiltak for å ta hensyn til de ideelle barnehagene. Vi sendte ut forslag til nye regler om styring og finansiering på høring i november 2023. Vi har der foreslått å gi kommunen mulighet til å prioritere ideelle barnehager ved godkjenning av nye barnehager. Vi har også foreslått å gi kommunene mulighet til å tilpasse tilskuddet til barnehagens behov. Det vil bidra til en mer stabil økonomi i barnehager som i dag opplever at tilskuddet ikke strekker til, slik særlig mange små, ideelle barnehager opplever.

betydelig økonomisk belastning for disse, og mange vil bli nødt til å legge ned. Erkjenner da statsråden at kravet om selvstendig rettssubjekt vil kunne gi et mindre mangfoldig barnehagetilbud for ungene våre? Statsråd Kari

for regjeringen er å sikre at de 29 mrd. kr som går fra skattebetalende foreldre og blir brukt på private barnehager, faktisk går til å lage gode barnehager for ungene. Flertallet av barnehagene var, som sagt, også tidligere organisert som selvstendige rettssubjekter, og de tok kostnadene med det.

et allsidig tilbud i dans, drama og musikk, som gis av profesjonelle utøvere. Det er fornøyde barn og fornøyde foreldre som er tilknyttet barnehagen. Noe som burde være av mindre betydning, er at barnehagen er privat eid, etablert av en dyktig og engasjert gründer som har startet tre små barnehager, som nå er blitt organisert som et konsern. Barnehager av denne størrelsen og typen påføres ekstra kostnader og redusert fleksibilitet som ikke påføres offentlig eide barnehager, og som, som vi har hørt, gir mindre penger til kjøp av leker og annet utstyr. Vi skal sette krav til våre barnehager. Det bør først og fremst gå på kvalitet i det tilbudet som barna får. Vi skal samtidig få trygghet for at offentlige midler og foreldrebetaling gir et godt barnehagetilbud og gode lønnsog arbeidsforhold for personalet. Høyre mener at regnskapsmessig skille og åpenhet om økonomi og eierskap sikrer nettopp disse viktige behovene. Høyre er opptatt av kvalitet i tjenesten, ikke av å påføre barnehagene en organisering som for den enkelte kan være uhensiktsmessig, så vi foreslår derfor å gi mulighet til noen flere unntak fra hovedregelen om organisering som selvstendig rettssubjekt.

[15:16:28]: I barnehagen har man kanskje litt andre begreper enn man har i stortingssalen, men vi opererer ofte med noe som heter innestemme og utestemme, og som regel vil vi ha innestemme. Det er mest behagelig. Jeg tror allikevel, uten at jeg skal snakke høyere enn jeg allerede gjør, at det er på tide å bruke utestemme. Det er ingen tvil om at Rødt står klart i sitt standpunkt om at penger bevilget til fellesskapet, bare skal gå til fellesskapet. Det har vi vært tydelige på i årevis. Vi har også vært tydelige på en annen ting, nemlig at vi vil ha mangfold. Vi ønsker også de små, ideelle, enkeltstående barnehagene, og de har vært tydelige i sin tilbakemelding på at nå er det vanskelig. Vi har foreslått at vi skal legge en ideell definisjon til grunn, og at vi således kan passe på de små ideelle. Det vil sikre at penger ikke forsvinner ned i lommen på eiere, men at man fortsatt kan drive pinne- og konglebarnehagen, som så mange barn og foreldre er glad i og fornøyd med. Dessverre har vi ikke regjeringens støtte på dette, men vi inviterer dere likevel – for nå er det en langhelg til vi skal votere over det – til å tenke over en gang til om det ikke hadde vært lurt å sørge for at dette forslaget ikke blir stemt ned. Hvis det blir stemt ned, vil vi likevel stemme subsidiært for Venstres løse forslag for å sikre at det skjer noe, for å sikre at vi kan følge opp videre hvordan man skal ivareta de små, ideelle, enkeltstående barnehagene. Hvis det finnes en eneste driver av en konsernbarnehage som tenker jøss, Rødt legger til rette for at vi skal kunne fortsette som før, så stemmer ikke det. Dette må rammes inn på en sånn måte at vi sikrer at pengene bevilget til barnehage, går til barnehage, men at det også skal være mulig å drive små, ideelle barnehager i Norge.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

I proposisjonen vi nå skal behandle, ligger det to viktige utbygginger som Stortinget er invitert til å gi sitt samtykke til. E134 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 omfatter nytt tunnelløp i Oslofjordtunnelen parallelt med eksisterende løp. Prosjektet omfatter også utvidelse av eksisterende vei mellom Måna og Vassum fra to- til firefelts vei, med nye løp i Frogntunnelen og Vassumtunnelen. En sikker kryssing av Oslofjorden er et etterlengtet tiltak og vil redusere risikoen for alvorlig skade på mennesker. Prosjektet vil også øke framkommeligheten og sikkerheten for at både folk og varer kommer fram. E134 er den klart mest trafikkerte øst–vest-forbindelsen. Den er svært viktig for framføring av varer samtidig som den er en hovedpulsåre som leder trafikk inn på viktige fylkesveier og andre riksveier. Å sørge for sikkerhet på vei er hovedfokuset i det andre prosjektet i proposisjonen, nemlig rv. 13 Lovraeidet–Rødsliane i Suldal kommune. Veien har i dag dårlig standard, og det er stor skredfare på strekningen.

Komiteens flertall, bestående av Høyre, Arbeiderpartiet, Venstre, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, står bak tilrådingen. Liv Kari Eskeland

Me noterer oss også at det vert lagt opp til svært lang byggjetid samanlikna med då dagens tunell vart bygd, og at dette vil krevja at ein større del av prosjektmidlane går til administrasjon og rigg enn om ein hadde hatt ei noko kortare gjennomføringstid. Høgre ønskjer at slike prosjekt skal få så rasjonell byggjetid som mogleg og sikra at trafikantar kan ta forbindelsen raskt i bruk, og at investerte midlar så snart som mogleg kjem samfunnet til gode. Å utsetja bygginga av hovudvegstrekninga med full kapasitet er uheldig både for trafikktryggleiksgrunnlaget og finansielt. Ifølgje proposisjonen har utbyggingskostnaden for E134 Oslofjordforbindelsen byggjetrinn 2 auka betydeleg frå ekstern kvalitetssikring vart gjennomført i 2020, til endeleg avgjerd om utbygging. Kort gjennomføringstid ville ha redusert slitasjen på trafikantar og anleggsarbeidarar og pågåande anleggstrafikk i nærområda. Samtidig som Vegvesenet skal byggja Oslofjordforbindelsen, skal Akershus fylkeskommune byggja ny fylkesveg 156 Bråtan–Tusse. Denne vegen skal koplast til E134 med eit nytt kryss. Desse to prosjekta skal altså byggjast parallelt, og det vil krevja god koordinering og samarbeid mellom Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen. Me føreset at dette vert løyst mellom dei to byggherrane, slik at anleggsfasen kan løysast så godt som mogleg.

Når Oslofjordforbindelsen står ferdig, vil denne strekninga få ytterlegare trafikkbelastning – eit forhold som i dag allereie er svært krevjande. Dette må me følgja opp i fortsetjinga.

ei sak som har ei lang forhistorie, heilt tilbake til den første gongen Stortinget behandla tunnel under Oslofjorden på slutten av 1990-talet, i 1995/1996. Det er utruleg viktig at ein no no får behandla denne saka. Eg registrerer at partiet Høgre er oppteke av at det har teke for lang tid. Partiet Høgre satt sjølv i regjering under store delar av denne prosessen. KS1 var allereie gjennomført i 2015, men frå Senterpartiet og Arbeidarpartiet si side har vi sørgt for å få saka fram, og at ein no skal starte utbygging til neste år. Det handlar om ein tunnel som i dag, med eitt løp,

E134 Oslofjordtunnelen er ein del av ein samla plan som Senterpartiet og Arbeidarpartiet har for satsing på vegstrekninga. I Nasjonal transportplan finn ein viktige prosjekt – heilt frå vest, med Bakka–Moe. Ein har Røldal–Seljestad, der Stortinget nyleg har slutta seg til utbygging av ein ny og viktig tunnel.

knytt til Dagslett–E18, som er eit av dei prioriterte prosjekta i framlagd NTP. Vi har ein heilskapleg plan som skal sørgje for at ein får ein god trasé mellom aust og vest.

så høg som ein i utgangspunktet hadde sett føre seg, og at ein finn ein god plan for vidare framdrift. Det er viktige prosjekt vi no sikrar gjennomføringa av, og dei vil kome både lokalbefolkning og næringsliv godt til nytte. Frank

[15:30:28]: Veier binder Norge sammen og er helt avgjørende for bosetting og arbeidsplasser i hele landet. Økt framkommelighet og bedre sikkerhet er grunnlaget for regjeringens samferdselspolitikk. Dette støtter både rv. 13 Lovraeidet–Rødsliane og Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 opp om. I denne proposisjonen foreslår regjeringen å bygge et nytt parallelløp til dagens oslofjordforbindelse. Et slikt løp vil bidra til en markant forbedring i trafikksikkerheten, særlig fordi man da fjerner muligheten Derfor er det bra at risikoen for alvorlige ulykker på denne strekningen vil bli redusert etter ferdigstillelsen av prosjektets byggetrinn 2. Det nye løpet vil forbedre framkommeligheten betraktelig, og tunnelens oppetid vil øke merkbart. Jeg er derfor glad for komiteens innstilling, hvor den tilrår at Stortinget vedtar proposisjonen om utbygging av Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2. Når det gjelder forslaget om tidligere oppstart enn foreslått, legger regjeringen budsjettsituasjonen og de faglige tilrådingene fra Statens vegvesen til grunn. Dette mener jeg våre fagfolk i etaten er best til å vurdere. Det samme gjelder for anleggstiden, som jeg også merker meg at medlemmer av komiteen er opptatt av. Rv. 13 Lovraeidet–Rødsliane er et etterlengtet skredsikringsprosjekt som vil gjøre den skredutsatte strekningen i Suldal kommune sikrere for lokalbefolkningen og andre veifarende. Prosjektet omfatter en tunnel på om lag 3 km og hoved- og sideveier på til sammen ca. 1,5 km. I tillegg skal det bygges en kollektivterminal i krysset i Lovraeidet. Lovraeidet. I denne proposisjonen redegjør jeg også for praksis for forskuttering i veisaker. Forskuttering i denne sammenheng omfatter tilfeller der fylkeskommuner, kommuner, næringsliv eller andre betaler et beløp i forskudd i veiprosjekter for å dekke kostnader som påløper, særlig i sammenheng med planleggingstiltak og forberedende arbeider. Forskutteringen gjøres mot å kunne betales tilbake dersom prosjektet realiseres, som oftest ved bruk av bompenger. Som redegjørelsen viser, skilles det mellom forskuttering i riksveiprosjekter og i fylkesveiprosjekter. Fylkeskommunene er selvstendige rettssubjekter og trenger ikke fullmakt fra Stortinget til å bevilge midler eller ta opp lån. For fylkesveiprosjekter har det derfor vært en langvarig praksis at Samferdselsdepartementet kan samtykke til forskuttering uten fullmakt fra Stortinget, så lenge det er klart at risikoen ligger hos fylkeskommunen og det tas forbehold om Stortingets vedtak av selve bompengeprosjektet. Dette er en godt innarbeidet praksis som jeg mener at fylkeskommunene selv kan vurdere bruken av.

Dette er en viktig sak, både for øst og vest. Jeg vil konsentrere meg om øst, nemlig Oslofjordtunnelen og løp nummer to, som også har en lang fortid. Den har vært igjennom perioder der en skulle bygge veien videre mot Lier og inn til E18, det har blitt utsatt, og så er det på’n igjen. Spørsmålet mitt til statsråden er egentlig veldig enkelt: Mener statsråden at det ville være klokt å

men det vil være smart å åpne trafikken inn mot E18 samtidig når det blir dobbelt løp i Oslofjordtunnelen. Det vil medføre en ganske økt trafikkbelastning på et allerede hardt prøvd område.

Her blir det bompenger som vil redusere trafikkmengden, slik at vi har tid på oss til å håndtere det neste strekket. Jeg forutsetter at vi skal ferdigstille det, slik som vi har lagt opp til i Nasjonal transportplan, hvor vi har fullfinansiert også dette prosjektet.

Nå er byggestart ansett å være i 2025 og byggeslutt i 2032. Det er altså dobbelt så lang byggetid som det var på den første tunnelen. Ser statsråden noen muligheter for å forsere dette arbeidet, eller skal vi la det gå nesten ti år før prosjektet står ferdig? [15:36:00]: Jeg har tillit til at Statens vegvesen som tiltakshaver er bedre enn både Helleland og jeg til å mene noe om hva som er den mest rasjonelle framdriften, men vi legger det til grunn. Vi legger til grunn at vi verken kan forsinke eller forsere dette prosjektet uten at det skjer noe helt spesielt med finansieringen, eller at man må bruke mer penger enn forutsatt. Vi har tatt utgangspunkt i det som er budsjettallene, for det er det lagt til rette for en rasjonell framdrift. Jeg har ingen kunnskap som tilsier at man kunne gjøre dette raskere Det er vel fortsatt sånn her i landet at det er de årlige bevilgningene i statsbudsjettet som avgjør framdrift på prosjekter, selv om vi har fått porteføljestyring.

trenger av budsjettbelastning for å gjennomføres på en rasjonell måte, som er utgangspunktet, ikke motsatt. Det tror jeg er viktig å få med seg.

Mener statsråden, i likhet med SV, at en bør følge de nye veinormalene når en skal bygge nye veier, og hva gjør han for å unngå det som skjer her i dag?

å ha med seg det vi har vært innom i noen andre prosjekter, som handler om betydningen av standardsprang. Hvis man bygger f.eks. toløpstunneler, som det er snakk om i denne sammenhengen, og man skal koble seg over i firefeltsveier på den ene eller den andre siden, kan det være naturlig å bygge firefeltsvei hele veien, istedenfor å gå å gå ned til to- og trefeltsvei innimellom. Dette er vurderinger Statens vegvesen må foreta i de enkelte prosjektene. Når det er sagt, er dette et prosjekt som er planlagt lenge før vi gjorde tilpasninger i veinormalene. Jeg skal ikke være skråsikker og si at hvis man hadde startet planleggingen i dag, kunne man kommet fram til et annet utfall, men jeg tenker at dette er et prosjekt som skal henge sammen, slik at fire felt er det naturlige valget.

Trygge veier og tiltak som sikrer trafikksikkerheten, har høy prioritet for Senterpartiet. Mange innbyggere i vårt langstrakte land er avhengig av veien for å komme seg på jobb, levere barn i barnehagen eller ta bussen til skolen. Det er vanskelig å forestille seg hverdagen for dem som aldri vet når neste ras treffer veien. På strekningen fra Lovraeidet til Rødsliane i Suldal kommune er dette hverdagen for lokalbefolkningen. Spørsmålet er ikke om det kommer flere ras, men når neste ras kommer. kommer. Jeg merker meg også at jeg er den eneste representanten for Rogaland som er med i debatten i salen her i dag, men jeg har lyst til å understreke at vi som representerer Senterpartiet i Rogaland, har hatt denne strekningen høyt på vår prioriteringsliste lenge. Derfor er jeg svært glad for at regjeringen leverer på bestillingen, og at vi nå har saken om tunnel og sikringstiltak fra Lovraeidet til Rødsliane i Suldal til behandling. Jeg vet at denne løsningen neppe hadde vært på plass uten våre representanters iherdige innsats i storting og regjering. Bygging av tunnel og andre sikringstiltak vil gi trafikantene og innbyggerne en vesentlig forbedret sikkerhet på en viktig og trafikkert veistrekning. Det er også viktig å minne om at rv. 13 er en viktig gjennomgående indre vei for store deler av Vestlandet og Sør-Vestlandet. Vi finner rasutfordringer langs hele veien, og derfor er det viktig å minne hverandre på at dette skal være en prioritering også Denne saken handler også om E134, og jeg har lyst til å benytte anledningen til å si at jeg har et langt og nært forhold til E134. Den går fra Haugesund, min hjemkommune, eller faktisk fra Karmøy og til Østlandet. Altså: Dette er den viktigste – for meg iallfall – øst–vest-forbindelsen som binder Sør-Norge sammen. Ethvert prosjekt på denne veien er viktig når det gjelder å nå den visjonen som jeg merker meg at representanten Gjelsvik viste til i sitt innlegg.

Som en som bru- ker Oslofjordtunnelen så å si daglig, er det umulig for meg å ikke ta ordet i denne saken. Jeg vet veldig godt hvor viktig denne dagen er, hvor vi endelig står her og Stortinget kan vedta en proposisjon for tunnelløp nummer to. Tunnelen har, som alle i denne sal godt vet, et dårlig rykte og oppleves som utfordrende og uforutsigbar enten man er yrkessjåfør eller man er Senest denne uken var det en tragisk møteulykke i Oslofjordtunnelen, og en person mistet livet der. Trafikksikkerhet har vært og er et tilbakevendende tema, også når det gjelder den løsningen vi får nå. Men jeg mener at for alle oss som bruker Oslofjordforbindelsen daglig, er dette en løsning som helt klart vil øke trafikksikkerheten betydelig. får man, som statsråden bl.a. var inne på, på plass det viktigste tiltaket for møteulykker, og man får mulighet til å føre trafikk gjennom forbindelse der ved stengning i den ene eller andre retningen. Det har man ikke i dag, og det minste avvik, enten det er gjenstander i veibanen eller et stanset kjøretøy, fører til stengning i lange perioder og lange omkjøringsveier. Jeg er også opptatt av de lokale nødetatenes arbeidshverdag med tunnelen, slik som den er i dag. Det er ikke tilstrekkelig med nødutganger og rømningsveier, og det er både krevende og risikofylt å skulle slukke brann eller rykke ut til ulykker og uhell. Lokalt er det faktisk noen som stadig snakker varmt om bru, og der har vel toget gått – eller i dette tilfellet kan man kanskje si at der har den siste Drøbak-fergen gått. Jeg er veldig glad for at man ikke har tatt en omvei om bru i denne saken. å få på plass bru over en sårbar Oslofjord i et område med så mye bebyggelse og fritidsliv nært og på fjorden, og å bli enige om en trasé og utrede et slikt prosjekt, ville antakelig ingen av oss i denne sal levd lenge nok til å se resultatet av det arbeidet. For å få en helt nødvendig løsning på plass så fort som mulig er det helt avgjørende at det blir et nytt løp, slik som vi behandler i dag, og ikke nye utredninger. Oslofjordtunnelen, slik som den er i dag, sto – som flere har vært inne på – ferdig for over 20 år siden. Etter dette er rv. 23 blitt til E134 og er pekt på som nettopp hovedveiforbindelsen mellom øst og vest. Den er viktig for øst–vest-forbindelsen, men den er også utrolig viktig i det store lokale geografiske området, både for kommunene rundt og også for hele regionen. Som representanten Gjelsvik var inne på: De partiene som kritiserer at denne proposisjonen i dag kommer for sent, og som tidligere har sittet med makt til å gjøre noe med det, bør ha litt selvrefleksjon og se på egen innsats i saken. For det går fram både av proposisjonen og av annet at reguleringsarbeidet var klart fra Frogn og Hurum kommuners side allerede i 2015, og første del av tunnelen sto ferdig allerede i 2000. Uansett, dette er en gledens dag for et prosjekt som mange har ventet på med stor utålmodighet lenge, så nå er det for statsråden bare å sette spaden i jorden.

i påvente av at en skulle begynne å bygge ny tunnel. Så ja, vi tar fullt ansvar. Jeg kan for Høyres del godta at dette burde vært kommet i gang før, men det har altså vært nye reguleringsplaner,

Lier er usedvanlig viktig, for der går tungtrafikken fortsatt gjennom et boligområde, som er nedsyltet i trafikk døgnet rundt, på Lahell i Lier. Det er viktig nå at vi iallfall prøver å tenke flere tanker i sammenheng her. Da har jeg også lyst til å nevne at Akershus fylkeskommune jobber med en fylkesvei fra Nesodden, som skal kobles på på Måna-siden. Det at det er en koordinering av arbeidet mellom to veieiere her, nemlig staten og fylkeskommunen, er viktig. Det er en prosess der, men det er viktig at staten bidrar til at det blir en smidig prosess, sånn at en får slått flere fluer i en smekk når en først er i gang. Oslofjordtunnelen har en lang historie. Det var en lang debatt om bru, og den debatten tapte bl.a. jeg,

omgrepet «gledens dag» går igjen. Det kan eg skriva under på òg når det gjeld trygg veg og tunnel gjennom Rødsliane i Suldal, for dette er eit etterlengta vedtak om at me endeleg skal få ein tunnel på rv. 13. I den forbindelse er det viktig for meg å retta ein særleg takk til dei som har sørgt for at dette vedtaket blir gjort i dag. Éin ting er folkevalde på Stortinget, men dei som særleg har vore pådrivarar, er folk

Her reiser skuleungar og dagpendlarar og mange andre som bruker denne vegen kvar einaste dag, med hjartet i halsen.

den opphavlege, lange tunnelen der, som me aller helst skulle hatt, så kom forslaget om ein kortare og mindre sikker tunnel. No blir det ei mellomløysing som eg trur det skal gå an å leva med, og som iallfall ikkje inneber noko avvik frå tunnelsikkerheitsforskrifta. Det er bra. Gratulerer til folk i Suldal og elles i Ryfylke med ein god tunnel og ein trygg veg!

alle vere einige i, men det er altså Senterpartiet og Arbeidarpartiet i regjering som har sørgt for å bringe desse sakene fram, og sørgt for at Stortinget i dag kan gjere vedtak. Eg registrerer òg at enkelte meiner at ein skulle hatt raskare framdrift på nokre prosjekt som ligg i framlagd nasjonal transportplan. den nasjonale transportplanen som låg føre frå Solberg-regjeringa, var ein urealistisk plan, med for mange prosjekt spesielt etter at det kom ein kostnadsvekst på toppen. Det var behov for tyngre vektlegging, ei langt tyngre vektlegging, av å ta vare på det vi har, drift og vedlikehald, og det var mindre investeringar

når det gjeld omtalen av den urealistiske NTP-en frå 2021. Det som i alle fall er ein realitet, er at det har stått ganske så bom stille med nye prosjekt sidan 2021, då den nye regjeringa kom inn.

og ein skulle verkeleg ta fatt på vedlikehaldet på kvardagsvegane. Det er fasiten som ligg her. Ein kan sikkert diskutere at det er flott å sette prosjekt ut i tid, men det er ikkje det.

i 2022: Det brøt ut krig i Ukraina, det var utfordringer i økonomien etter pandemien, det var behov for å holde tilbake offentlige investeringer for ikke ytterligere å bidra til prisstigning og press på rentene. Den konteksten må faktisk med når man debatterer hvorvidt regjeringen har holdt tilbake samferdselsprosjekter. Jeg mener det var klokt og riktig, men når vi nå er over i en ny fase, setter vi selvfølgelig fart igjen, og det har denne regjeringen gjort.

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomi- teen om Utbygging og finansiering av Bypakke Hauge- sund og fastlands-Karmøy i Rogaland

Samferdselsdepartementet har i denne proposisjonen lagt fram forslag om delvis bompengefinansiering av Bypakke Haugesund og fastlands-Karmøy i Rogaland. Bypakken omfattar prosjekt på fylkesveg og kommunal veg i Haugesund kommune og fastlandsdelen av Karmøy kommune. Bypakken vil avløysa det reviderte finansieringsopplegget for Haugalandet, kalla Haugalandspakken, som Stortinget har gjeve si tilslutning til. Bypakken skal m.a. realisera ny Risøyforbindelse, fleire veg- og gateprosjekt, ei rekkje gang- og sykkelvegprosjekt og trafikksikkerheits- og kollektivtiltak.

For å gjennomføra dette har lokale myndigheiter vedteke delvis bompengefinansiering. Innkrevjingsopplegget byggjer delvis på dagens innkreving i Haugalandspakken, men vert utvida til to bomringar og i alt elleve bomstasjonar. Den økonomiske ramma for bypakken er om lag 4,7 mrd. kr i 2024-kroner. Finansieringa er basert på bompengar og fylkeskommunale og kommunale midlar. I tillegg kjem kompensasjon frå staten for prosjekta i pakken. Utbygginga skal styrast etter prinsippa for porteføljestyring. Komiteen har lagt vekt på at bypakken er forankra i konseptvalutgreiinga for Haugesunds-området,

kommunale planar i Haugesund og Karmøy. Nødvendige vedtak er gjorde i dei respektive kommunane og fylkeskommunen før proposisjonen no er lagd fram for Stortinget. Komiteen rår difor Stortinget til å slutta seg til utbygging og delvis bompengefinansiering av Bypakke Haugesund og fastlands-Karmøy i Rogaland, at bompengeselskapet Ferde AS får løyve til å ta opp lån og krevja inn bompengar, og at Samferdselsdepartementet får fullmakt til å inngå avtale med nemnde selskap. I tillegg har eit mindretal lagt fram eit framlegg som eg legg til grunn at mindretalet gjer greie for. Eg vil takka komiteen for godt gjennomført samarbeid og ser fram til innlegg som måtte koma i behandlinga av saka

Eg meiner det er særdeles viktig at ein no får vedteke denne saka. Det er store behov i området for å få ei vidareføring av det som har vore Haugalandspakken gjennom ei føreseieleg finansiering, der det òg kjem bidrag utover det som er

Dagens bypakkeordning er utgått på dato. Ein må tenkje nytt, men ein må tenkje utvikling av byane også når det gjeld transport. Bilen er ikkje eit problem, bilen er ein del av løysinga. Det er ikkje dermed sagt at ein skal dunge alle bilane inn i sentrum, men det går faktisk an å bruke hovudet, for her kan ein ha mange tankar i hovudet samtidig.

Vi i SV mener norske byer og tettsteder skal bli mindre bilbaserte og mer framkommelige. Byer må planlegges slik at færre trenger bilen til jobb, barnehage og skole. Satsingen på kollektivtrafikk, sykkel og gange må trappes opp. Derfor er vi fornøyde med at Bypakke Haugesund kommer på plass. Vi må ha et godt kollektivtilbud over hele landet, slik at alle kan komme seg dit de skal, på en enkel og miljøvennlig måte. Kollektivtransport bidrar til kutt i klimagassutslipp og renere luft. Kollektivsatsing gir også bedre trafikksikkerhet, mer attraktive bo- og oppvekstmiljøer og bedre framkommelighet for næringsliv, folk og nyttetransport. Kollektivtrafikk er viktigst for dem som av ulike grunner ikke kan kjøre bil. Videre er det et godt mål for så mye

minst 50 pst. av midlene i bypakken skal disponeres til dette. Jeg mener de lokale skal ha ros for å tilrettelegge attraktive alternativ til privatbilismen i dette tilfellet. For øvrig mener jeg at flere byområder må innlemmes i ordningen med byvekstavtaler, for å sikre gode byområder og mindre klimagassutslipp, støv og støy.

for at veksten i persontransporten kan skje med gange, sykkel og kollektiv. Etter min vurdering har lokale myndigheter utarbeidet et solid og godt forslag til bypakke med tilhørende forslag til finansieringsplan og takstopplegg. Det overordnede målet for denne bypakken er som sagt at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Det er satt sammen en portefølje med prosjekter og tiltak hvor minst 50 pst. av midlene i bypakken skal disponeres til dette formålet for å nå dette målet. Samlet økonomisk ramme for Bypakke Haugesund og fastlands-Karmøy er på 4,7 mrd. 2024-kroner. Finansieringen består i all hovedsak av bompenger og kommunale og fylkeskommunale midler. I tillegg skal merverdiavgift staten refunderer for prosjektene, tilbakeføres til bypakken. Bypakke Haugesund og fastlands-Karmøy skal avløse det reviderte finansieringsopplegget på Haugalandet, og den omfatter utbygging og finansiering av en rekke nye prosjekter og tiltak. Bypakken omfatter prosjekter på fylkesvei og kommunal vei i Haugesund kommune og fastlandsdelen av Karmøy kommune. Hovedelementene i bypakken er ny Risøyforbindelse, flere vei- og gateprosjekter, en rekke gang- og sykkelveiprosjekter og trafikksikkerhets- og kollektivtiltak. Disse tiltakene vil bedre gang-, sykkel- og kollektivtilbudet, sikre lokal, regional og næringstransportens framkommelighet og medvirke til redusert forurensing og trafikkstøy i sentrum. Det er lagt opp til bompengeinnkreving som bygger på Haugalandspakken, men det blir altså flere bompengestasjoner enn det som er lagt opp til der, og en innkrevingsperiode på 15 år med en grunntakst på om lag 15 kr for takstgruppe 1 og 30 kr for takstgruppe 2. porteføljestyring. Det betyr at hvis det blir kostnadsøkninger eller inntektssvikt, vil det håndteres ved kutt i porteføljen. Regjeringen har i NTP lagt opp til å videreføre tilskuddsordningen for klima- og miljøvennlig byutvikling og god framkommelighet i fem byområder. Haugesund er en av byene som kan være aktuelle for dette, for di man også kan oppfylle kriteriene knyttet til at byområdene forplikter seg til nullvekstmålet og å ha en bypakke som er behandlet av Stortinget.

Statsråd Jon-Ivar Nygård [16:15:08]: For det første er Fremskrittspartiet for bypakker. Det har historien vist. Når de har sittet med regjeringsmakt, har de lagt fram flere av dem. vi som trafikanter sjelden bare bilister eller bare syklister eller bare kollektivbrukende personer. Vi kan være en blanding og en miks. Når man lager bypakker, er hele poenget at man forsøker å flytte dem som kan, over på andre transportformer. Det frigjør kapasitet i veibanen til dem som må kjøre bil, til tungtransporten og til næringstransporten, så det er klart at man får nytte av det. Å framstille det som om en bypakke bare er elendighet for bilistene – selvfølgelig er det ikke det. I bypakker får man også utvikling av kapasitet for bilistene, og man får utvikling av kapasitet for kollektivtransporten.

denne miksen, på lik linje med andre bypakker som Fremskrittspartiet gladelig har fremmet for denne sal når de har sittet med regjeringsmakt. Men igjen: Det er ikke slik i en bypakke, selv om det er bilister som betaler bompenger, at ikke bilistene får nytte av investeringene, for hvis man investerer og gjør tilrettelegging for gange, sykkel og kollektiv, vil det frigjøre kapasitet for dem som må bruke veien. Den ideen om at det ikke er til nytte for bilistene, er rett og slett ikke begrunnet i et faktum.

egentlig skulle ha reelle diskusjoner om det, for det er jo lokalpolitikere som gjør den typen valg. Når lokalpolitikere gjør den typen valg og blir gjenvalgt og viderefører den politikken, må man nesten anta at det er en viss oppslutning om denne typen bypolitikk. Det handler rett og slett om at de aller fleste erkjenner at byene våre blir bedre å bo i og utvikler seg bedre hvis vi sørger for å få en god miks mellom gange, sykkel, kollektiv og biltransport. Det er fordi at hvis vi skulle gjøre det motsatte, nemlig dimensjonere byene for en sterk trafikkvekst inne i byene våre, blir det ikke så trivelige byer å bo i. Dessuten blir det fryktelig dyrt, og noen må jo betale for å bygge ut den kapasiteten, så dette henger litt sammen. Når det er sagt, er bilen et utmerket transportmiddel som vi bruker mange steder i samfunnet vårt med godt hell, men det betyr ikke at vi skal ha tut og kjør inne i byene våre.

veldig gledelig at vi har en slik sak til behandling, for den er viktig for lokalsamfunnet. Det er utfordrende for fylkeskommuner og kommuner å finansiere nødvendig infrastruktur i lokalsamfunnet. Flere av talerne har vært inne på at det har vært en bompengepakke, Haugalandspakken, for et større omland fram til nå. Den er forlenget og varer ut neste år. år. Det har vært en god prosess lokalt. En har funnet ut at løsningene for byområdet Haugesund og fastlandsKarmøy må være litt annerledes enn de er for veiene i distriktene rundt. Derfor har en landet på at vi må ha en bypakke, for med korte avstander, tett mellom de ulike bydelene og tettstedsdelene, er det et stort potensial for at flere kan gå, sykle eller bruke kollektiv. En reisemønsterundersøkelse viser at bilen er utrolig mye brukt. På korte reiser, faktisk ned til under én kilometer, tar mine medborgere bilen for å kjøre til butikken, eller for å kjøre noen Det er helt meningsløst. Det handler litt om at vi ikke har en systemløsning, som en annen representant i salen sa i sitt innlegg, som i dag oppfordrer til at vi kan bruke noe annet enn bilen. Jeg ser fram til at dette kommer på plass, for da kan de av oss som bor utenfor sentrum, som kanskje er nødt til å bruke bilen, få litt bedre plass på veiene, at vi får et system som gjør at rushtrafikken ikke går igjennom de mest mest trafikkerte områdene, slik som det er i dag. Blant annet vil en ny Risøyforbindelse, hvor svært mange pendlere bruker bilen i dag, nå bli dratt ut av sentrum og skape en helt annen dynamikk i mønsteret. har pekt på at denne bypakken er skreddersydd for tilskuddet til mindre byområder. Det er faktisk sånn at i den lokalpolitiske diskusjonen – det er ikke så lenge siden jeg var bystyrerepresentant – var ønsket at vi skulle sette et mål ikke om nullvekst, men om en nedgang i personbiltrafikken. Det viser mulighetsstudiene som gjøres lokalt, og det sier noe om ambisjonsnivået, men for å passe inn i malen, må man ha nullvekst. Det er veldig viktig at vi kan ha en slik tilskuddsordning som også stimulerer til mindre byområder, at man ikke bare har byvekstavtaler for de aller største byene. Vi trenger å kanalisere noe av veksten vekk fra de største byområdene

om Representantforslag fra stortingsrepresentan- tene Sylvi Listhaug, Frank Edvard Sve, Morten Stordalen, Hans Andreas Limi, Bård Hoksrud og Marius Arion Nil- sen om bedre rammebetingelser for veteran- og entusi- astkjøretøy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

Det er seks forslagsstillere, og en har åtte forslag, som hver for seg er ment å forenkle og forbedre tilværelsen som eier av veteran- og entusiastkjøretøy. Forslagene går bl.a. ut på å senke årsgrensen for hva vi definerer som veterankjøretøy, fra 30 til 25 år, kvaliteten på bensin, EU-kontroll for kjøretøy eldre enn 50 år, ombygging av kjøretøy til elektrisk drift, bruktimport fra Japan og Australia og regler for vraking av eldre kjøretøy. Vi i Høyre er opptatt av å ta vare på veteran- og entusiastkjøretøy, som er en viktig del av vår levende kulturhistorie. Det er viktig at disse miljøene tas vare på, at kjøretøy har tilgang til drivstoff av god kvalitet, og at det er god tilgjengelighet på reservedeler. Kjøretøy er både hverdagstransport og kultur. Det er ingen tvil om at forslagene fra Fremskrittspartiet er fylt med gode intensjoner, men for vår del er vi opptatt av at trafikksikkerhet må ha førsteprioritet i alle sammenhenger.

og forslaget om å be regjeringen utrede å inkludere bruktimport av kjøretøy som oppfyller kjøretøytekniske krav i Japan og Australia, i bilforskriften § 5-3. De øvrige forslagene kan vi dessverre ikke støtte. Å endre grensen for veterankjøretøy fra 30 til 20 år vil utvanne veteranbegrepet og bidra til at flere tar vare på gamle biler i stedet for å kjøpe nye biler. Eldre biler som går i hverdagsbruk, har ikke så gode sikkerhetsfunksjoner som nyere biler har. Ifølge Drivkraft Norge inneholder ikke 98 oktan E5 etanol og skal ha tilfredsstillende kvalitet. I dag er det en regel om at kjøretøy som er eldre enn 50 år som aldri eller svært sjelden brukes på offentlige veier, ikke må til EU-kontroll. Det er en god regel, men å la samtlige kjøretøy som er bygd før 1974, få slippe EU-kontroll, gir en økt trafikkrisiko og bryter med målsettingen om å få ned antall ulykker i trafikken. Bare som et eksempel: Andelen personbiler og varebiler som ikke ble godkjent ved periodisk kontroll i denne aldersgruppen, var på 38 pst. i 2023. Med dette tar jeg opp forslagene Høyre er en del av.

svært mange folk. Det viser det store antalet høyringsinnspel som vi har fått i behandlinga av denne saka i komiteen. Det er ikkje kvar dag at eit representantforslag i Stortinget fører til ca. 300 høyringsinnspel i prosessen i behandlinga. Det har vore veldig interessant å lese mange av dei høyringsinnspela og det som har vorte teke opp av både både kunnskap, erfaring og ikkje minst engasjement. Det som denne saka viser, er at bilen er eit framkomstmiddel i heilt nødvendige samanhengar, både i privatliv, i jobbsamanheng og til feriereiser. Men bilen er noko langt meir enn det. Bilen er historie, kultur og lidenskap. Bilen følgjer dei fleste av oss frå vogge til grav i mange av dei store Det er særdeles viktig å ta vare på og leggje til rette for det veteran- og entusiastmiljøet som ein har i Noreg. Mange av dei har eg hatt gleda av å møte og diskutere med, både då eg nyleg var på landsmøtet til Kongelig Norsk Automobilklub og i ei rekkje andre samanhengar når eg har vore på reise ulike plassar i Noreg. Til dei konkrete forslaga: Det er viktige tema som vert tekne opp, men eg synest det gjennom svarbrevet til statsråden vert gjeve viktige faktaopplysningar og avklaringar knytte til fleire av forslaga.

Difor er eg veldig skuffa over at ein ikkje klarer å ta inn over seg at det faktisk er mogleg å gjere større grep og endre rammevilkåra på slike område.

og kan ikkje vere fleksible på den minste ting. Rammevilkåra innanfor dette området burde det definitivt kunne gått an å forenkla på ei rekkje område, og det er dei områda vi viser til. Det er eigentleg ei gladsak i Stortinget å ha ei sånn sak, for dette er ei sak som verkeleg betyr noko for veldig mange. Det er trist at vi ikkje får gjort meir enn vi gjer,

Jeg var nødt til å ta ordet på bakgrunn av representanten Sves innlegg, der han nærmest latterliggjør begrunnelsen for at man sier nei. Jeg vil understreke at den eneste begrunnelsen for det er trafikksikkerhet og liv og helse. Etter selv å ha jobbet i over 30 år i politiet vet jeg at bilene skal være i orden for at vi får maks trafikksikkerhet.

som benytter seg av muligheten, og som ikke har den veterantanken i hodet når det gjelder bruk av bil. Så den eneste begrunnelsen er rett og slett liv og helse og trafikksikkerhet, og det har ingenting å gjøre med at man er katolsk eller EU-tilhenger.

Jeg vil også understreke at veteran- og entusiastmiljøet i Norge gjør en viktig jobb for å ta vare på kjøretøyhistorien vår. Det er kulturhistorie. Jeg har også merket meg, som representanten Sve ga uttrykk for, at det er et stort engasjement. Det viser jo 300 høringsinnspill. Jeg er opptatt av å ta vare på de interessene som dette miljøet har, men det er selvfølgelig viktig, som også representanten Blikra var inne på, at det ikke går på bekostning av trafikksikkerhet. Jeg mener det ikke er grunnlag for å gå videre med hoveddelen av de forslagene som er fremmet, men et par vil vurderes nærmere. Jeg er glad for at et flertall i innstillingen er enig i dette og tilrår at representantforslaget ikke vedtas. Forslaget om å endre årsgrensen for veterankjøretøy fra 30 til 20 år innebærer at svært mange kjøretøy vil få sterkt reduserte avgifter. Det kan dessverre føre til at flere gamle kjøretøy brukes utover det som er normal levetid, noe som selvfølgelig igjen vil utgjøre en viss risiko for trafikksikkerheten. Fremskrittspartiet har gjennom flere skriftlige spørsmål og interpellasjoner etterlyst såkalt sikringskvalitet for E0. Etter min vurdering kan dette kun skje ved å pålegge private aktører å selge et produkt som markedet ikke etterspør i tilstrekkelig grad.

oktan E0 tas ut av omsetningskravet, vil det kunne favorisere deler av drivstoffbransjen, og det vil igjen kunne gi økte klimagassutslipp. nr. 7 i innstillingen, vil jeg minne om at 50-årsregelen i PKK-direktivet er en snever unntaksbestemmelse. En betydelig økning i kjøretøy som kan være i bruk på veiene uten krav om periodisk kontroll av teknisk tilstand, vil også være uheldig for trafikksikkerheten. Jeg vil, som nevnt i mitt brev til komiteen, sammen med Statens vegvesen vurdere behovet for å følge opp arbeidet med å gjøre det enklere å få godkjent konvertering av kjøretøy til elektrisk drift og forslaget om forenkling av bruktimport for kjøretøy som oppfyller kravene i Japan og Australia, når AMCAR har presentert sine resultater av den varslede gjennomgangen. Videre vil Statens vegvesen arbeide for at definisjonen av historiske kjøretøy i ELV-direktivet også omfatter ombygde kjøretøy.

Er det ikkje snart på tide at vi får ein avgiftslette på desse kulturbilane og på dette kulturområdet? Ein gjev støtte til kulturformål på alle andre område.

intensjoner om at vi skal gjøre det vanskelig og byråkratisk for entusiastmiljøet eller veteranbilmiljøet. Det er det ingen grunn til. Men vi er veldig opptatt av at det ikke må kompromisse med trafikksikkerhet. når vi får så tydelige tilbakemeldinger fra Vegvesenet om hva slags effekter den type oppmyking som representanten Sve og Fremskrittspartiet har foreslått, kan innebære, må jeg sette foten ned på trafikksikkerhetens vegne. Det er ikke noe mer som ligger i det enn

kan imøtekome alle dei som engasjerer seg rundt desse fantastiske bilane og den kulturen vi har i Noreg rundt alle veteranbilane.

Ja, det ønsker jeg å være, men når det gjelder de konkrete tingene, er de veldig godt begrunnet. Og apropos byråkrati: Det å innføre lovbestemmelser om hva slags drivstoff som skal selges på enkeltstasjoner, er byråkrati. Det er en vanskelig tilnærming til et fritt marked, som jeg egentlig ikke trodde Fremskrittspartiet heller var tilhenger av. Når det er sagt, er det synliggjort også gjennom svarene vi har gitt til Stortinget, at det finnes bensin å få tak i, og det er et marked der. Så vil det selvfølgelig kunne oppstå utfordringer framover på det området, men foreløpig er ikke det så presserende at dette ikke lar seg løse for entusiastmiljøene. Jeg heier på disse entusiastmiljøene, og jeg jeg har vært på utallige utstillinger og show hvor vi også alltid har oppsøkt disse miljøene og har god dialog med dem. Men det betyr ikke at jeg er enig med dem i alt.